Hvala za besedo. Prav lepo je bilo zdajle slišati, da počasi prihaja razum v te razprave.

Trdim, da je rdeča nit tako prejšnjega kot tega zakona ena sama, to je zloraba. Danes se pravica do azila, ki je bila mišljena kot zelo humanistična in pozitivna pravica, zlorablja; in to se masovno zlorablja, po celem svetu. Še huje, postal je to biznis. Biznis, s katerim služijo tisti, ki celo zadevo financirajo, finančni velešpekulanti tipa Soros, Arabci. Biznis, s katerim služijo tisti, ki potem ljudi transportirajo, biznis, s katerim živijo tudi potem v ciljnih državah posamezniki, ki služijo s tako imenovanimi begunci, ki so v resnici ilegalni migranti in nič drugega; in seveda nevladniki in še cel kup vseh ostalih, ki zraven drži vrečo in lovi denar. Samo za denar Vse skupaj, že sistem, vsaj v Evropi, spominja na mafijo, ki sega tja gor do Bruslja. To je v resnici zgodba s tako imenovanimi ubogimi begunci. Pri tej zgodbi sem fino in prav z veseljem slaba vest vsem po vrsti, ker sem pet let nazaj postavil eno trditev, ki jo ponavljam še danes, drugi so se pa v tem času postavili na glavo. Beguncev ni. Kakšni begunci, gospe in gospodje?! Begunci so bili v času vojne za osamosvojitev Slovenije oziroma vojn na Balkanu. In takrat smo za te ljudi tudi poskrbeli, ker so to bili pravi begunci. Matere z otroki, starejši; za boj sposobni so ostali dol na jugu in so se borili. Danes je seveda situacija absurdna, ker to niso nobeni begunci. Sem prihajajo za boj sposobni in usposobljeni moški, brez družin, brez otrok, z denarjem; in tukaj le tarnajo in tukaj se pa prikazuje, kakšne silne žrtve prihajajo. To je v bistvu oblika kulturnega marksizma, da se civilizacijo izpodžira, se prikazuje, kakšne krivice naj bi naredila civilizacija; in sedaj naj za to odgovarja in za to plačuje. Tudi te pravljice pogosto tukaj poslušamo, kako je Slovenija sodelovala v osvajalnih vojnah Nato pakta; in zaradi tega smo sedaj preplavljeni z begunci, zato jih moramo brez razloga sprejeti in vse imeti in na svoje stroške in ne vem kakšne bedarije. Dragi moji, sedaj pa nekaj zgodovine. Zgodovina radikalnega islama je malo drugačna, kot se prikazuje. Niso bile križarske vojne razlog za radikalni islam, ampak so bile skrajni, zadnji in zelo pozni, prepozni odgovor Evrope na radikalni islam. Do takrat, ko so se začele križarske vojne, je radikalni islam pobil ali zasužnjil več kot 60 milijonov kristjanov, gospe in gospodje. Tudi v Sloveniji smo od radikalnega islama neskončno trpeli, pa nikomur nismo najmanjše krivice v tem času naredili. Tukaj so pobijali, so ugrabljali Slovenke, Slovence, jih vlačili dol na jug, ljudi, ki so tukaj živeli, zato so vsi tisti tabori in vse zgodbe. In zato bi bilo dobro, da si ljudje preberejo kakšnega Lepega janičarja ali pa še kakšno bolj realno delo, da bodo razumeli, za kaj sploh gre. Kajti govoriti o tem, kaj se dogaja tako z legalnimi masovnimi migracijami kot z ilegalnimi masovnimi migracijami, je v resnici neločljivo povezano z radikalno islamizacijo Evrope, ki jo podpira tukajšnja peta kolona, ker pač pričakuje – in se pri tem hudo moti –, da bo imela dolgoročno velike politične koristi. Lahko da bo imel kdo zaslužek kratkoročno. Dolgoročno pa, gospe in gospodje, tako kot pravi tisti balkanski pregovor – Kdor s hudičem sadi buče, jih dobi nazaj v glavo. In je treba vedeti, kako in kaj se potem zgodi. Ko govorimo o tako imenovanih beguncih, ki seveda to niso, beri – o ilegalnih migrantih, se je treba spomniti, da samo 5 let nazaj v koncertni dvorani Bataclan. Danes je to statistika za veliko večino, ker ne vedo, ker se je skrilo, kaj se je tam v resnici dogajalo. Danes ljudje mogoče vedo, da je bilo tam pobitih več kot 120 državljank in državljanov Evropske unije. To še vedo. Ampak skoraj nihče pa ne ve, da so jih pred smrtjo islamisti grozljivo mučili, da so jim iztikali oči, da so ženskam rezali spolne organe, da so ljudi žive rezali na kose in tako dalje in tako naprej. O tem seveda so poročila, poročila, ampak ta poročila so tajna, veste, zato da se ne bi vznemirjalo ljudi. To, gospe in gospodje, je pa radikalni islam. In zaradi tega je treba to imeti v mislih, ko se o tem govori. Danes tukaj govorimo in poslušamo pravljice o ubogih beguncih, ki masovno bežijo in rešujejo svoja življenja. Čudno, imamo 30, 40 let stare moške, ki so izgubili vse, zgubijo družino, zgubijo vse dokumente; nikoli pa ne zgubijo svojega novega iPhona pa svojega denarja. Ali ni to zanimivo?! Ravno ti dve stvari pa nikoli ne izgubijo. Ja, seveda, ker to nima nobene zveze z begunstvom. Kdor misli, da je to nekaj spontanega, nekaj, kar pač naj bi to bilo, se strahotno moti. Zadeva je organizirana, še kako organizirana, financirana

moderne civilizacije in z njo povezanih dobrin, vključno z varnostjo in človekovimi pravicami, kot jih mi razumemo. O tem v resnici govorimo. V Evropi poslušamo pravljice o ubogih beguncih. Tudi tukaj smo jih že nekaj, pa jih bomo še najbrž. Ne boste verjeli, v Egiptu, v matični državi Muslimanske bratovščine, v mošejah in potem seveda po celem islamskem svetu pa govorijo o veliki evropski hidžri. A veste, kaj je hidžra? Hidžra je prva stopnja džihada, osvajanja ozemlja za radikalni islam, in sicer poteka po Koranu z masovnim doseljevanjem za boj sposobnih moških na ozemlja, ki ga potem postopno pokori radikalni islam. Smo si zdaj na jasnem, o čem govorimo. Potem je tukaj še vprašanje, kako pravzaprav so ostale države že odreagirale. Spomnimo se, da se je zgodba začela s tistim »Wir schaffen das«, pridite vsi; in potem je bilo treba kar mejo odpreti. In ne boste verjeli, vse, kar se je dogajalo v zvezi z ilegalnimi migracijami, kar se dogaja in kar se je v minulih nekaj letih dogajalo, vse nelegalno. Čisti kriminal. Tiste masovne migracije, ko so bile organizirane, so bile pa masovni kriminal. In bi zato morali ljudje odgovarjati – kazensko, politično, na vse načine. Jaz še vedno trdim, da bi morali. Sem zato napisal predlog neke preiskovalke pa upam, da bo nekoč tudi doživel beli dan, da bi se malo pogovoril o tem, kdo je za kaj odgovoren pa kaj si lahko nekdo dovoli. Ali se sme kar suspendirati en del pravnega reda Evropske unije pa en del pravnega reda države Slovenije, ker si pač nekdo to izmisli? Jaz trdim, da se ne sme, potem to ni več pravna država in to nima nobene zveze s pravom. Ima pa potem zelo hude posledice. Mimogrede, nekateri, ki so bili vpleteni v teroristična dejanja, za osem neizpodbitno vem, so šli tudi s temi masovnimi migracijami preko Slovenije. Slovenije. Tisti, ki je meje takrat odprl, je tudi varnostno ogrožal ostale. In če gremo zdaj na tale člen, ki je pred nami. To, kar se zdaj predlaga, je minimalna uskladitev v resnici. Približanje naše zakonodaje normativom, ki so jih sprejele že praktično vse druge evropske države. Kdorkoli trdi karkoli drugega, ali ne ve, o čem govori, ali pa namerno laže. Vse evropske države so v minulih letih tako zaostrile zakonodajo, povezano z ilegalnimi migracijami, da si mi komaj predstavljamo. Nekatere države Evropske unije so ilegalen prehod meje iz prekrška vrnile nazaj v kaznivo dejanje, ker ima to seveda potem tudi posledice pri nadaljnji obravnavi. Vse so izhajale iz enega samega spoznanja, da če se bo ta proces nadaljeval, bo konec evropske civilizacije in bo konec vsega, kar poznamo v okviru nacionalnih držav. Nekaterim seveda to paše in zaradi tega to spodbujajo in branijo. Ampak velika večina ljudi pa želi preprosto varno živeti. In zaradi tega, gospe in gospodje, ker gre tukaj za masovno zlorabo, za kriminal ogrožanje ljudi, je seveda treba tudi ustrezno postaviti te stvari. Prva, ki je to zelo jasno povedala, pa je bila v vladi, ni bila sedanja vlada, ampak ministrica Györkös v prejšnji vladi, ki je zelo jasno rekla: »Vse, kar je v zvezi z azilnimi postopki danes, je ena sama masovna zloraba.« Konec citata. Drži? In če enkrat to razumemo, potem tudi razumemo, da je to nekaj, kar po nepotrebnem plačujejo državljanke in državljani Republike Slovenije; s krinko, tako kot govori Murphyjev zakon – za najbolj visoko donečimi besedami se v politiki skrivajo najbolj pritlehni zasebni interesi. In tukaj poslušamo o humanizmu pa ne vem kaj še vse. Dejansko se s tem samo služi. Kakšni begunci?! Gospe in gospodje, v kateri sosednji državi je vojna? Nobeni. Ali je kakšna država, kjer bi bile ogrožene temeljne človekove pravice? Je ni. Okoli nas je Evropska unija. Koga potem mi vlečemo za nos? Lahko država nekomu podeli pravico do azila, če to želi, ampak dolžna pa ni. Kajti če bi se vrnil na izvorno – in vsak pravni akt je treba obravnavati z vidika, kot je bil izvorno mišljen vprašanje azilne zakonodaje in mednarodnih aktov s tega področja, bi videli, da je bilo to mišljeno tako, da nekdo, ki je begunec, ki rešuje svoje življenje, osebno integriteto, zaprosi za azil v prvi sosednji varni državi ali v tistem delu svoje države, ki je varen.

svetovalca dobiš, vse plačajo domačini, ki so sicer 40 let delali za to. Ampak koga to briga, ker važen je samo tujec; in spet smo na tistem, kar sem povedal že pri prejšnjem zakonu. Tukaj se v resnici soočata dva koncepta koncept modernih levičarjev, ki želijo postaviti pravice tujca kot totalne in totalitarne nad pravice svojih državljank in državljanov; in koncept tistih, ki seveda temu nasprotujemo in trdimo, da smo vsi da smo vsi enakopravni in da je najprej treba poskrbeti za svoje državljanke in državljane. Saj to je namen države, da se zlorabe prepreči, kajti to je temelj pravne države. Stvari je treba zelo jasno in in dosledno izvajati, pa ne bo problemov. In kaj ta člen, ki je danes tukaj pred nami in naj bi bil sporen, sploh določa? Če nekdo, ki izve od nekoga, ki je azilant, ki je dal vlogo za azil, da do tega ni upravičen, da predstavlja neko hudo varnostno tveganje, oziroma da gre za neko drugo obliko zlorabe, se pravi kršitve pravnega reda Republike Slovenije, zavestno kršitev pravnega reda Republike Slovenije, da je potem dolžan na to opozoriti. In temu nekateri nasprotujejo. Zakaj se ne bi sprenevedali, zakaj ne bi potem še nekaj mesecev plačevali en nepotreben postopek, ki se bo končal z zavrnitvijo, zakaj ne bi Slovenke in Slovenci slabše živeli, zakaj ne bi vzeli slovenskim penzionerjem še malo od penzij stran pa zaposlenim znižali plače, nabili dodatne davke, zato da lahko dajemo tujcem, ki to mimogrede zlorabljajo in goljufajo. In če nekdo izve za goljufijo, ne bo tega naprej povedal, zato da bo lahko oni naprej goljufal. To je prevod tega, za kar se vi zavzemate s tem amandmajem, gospe in gospodje. In jaz to v celoti zavračam in vaš amandma tudi.

in predavanje o radikalnem islamu, ki se nič ne tiče tega zakona, o katerem danes govorimo. Poslušali smo dobesedno stereotipiziranje In vsi po vrsti so označeni kot neki radikalci, ki bodo uničili našo kulturo in ne vem kaj še vse. In zaradi takšnih stvari potem državljanka Demokratične republike Kongo ne dobi zaščite, zaradi take miselnosti. In potem se čudite, da opozarjam na ksenofobijo. To je bil izraz ksenofobnega napada. Prosim, da opozorite, da to ne sodi v Državni zbor. To je sovražni govor. Hvala lepa. Potem bom pa imela še repliko. PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: Gospa poslanka, to ni bil postopkovni predlog. Postopkovni predlog se lahko nanaša samo na način vodenja seje v skladu s poslovnikom. Zdaj pa izvolite še repliko. NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Kar se pa replike tiče, spoštovani poslanec Grims. Svetovalec za begunce, sem povedala zelo jasno, je v bistvu odvetnik. Izenačeno ima funkcijo kot odvetnik in kot tak je zavezan k varovanju poklicne tajnosti, ki je temelj zaupnega razmerja. To so ustavno določene pravice pooblastitelja. In zato prosim, to,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

V razpravo dajem 8. člen ter amandma Poslanske skupne Levica in amandma Poslanske skupine LMŠ. Želi kdo razpravljati? Vidim, da želi. Prosim za prijavo. Nataša

Predlagamo, da se člen črta. Zakaj? Spet gre za zakonite zastopnike in glede varovanja tajnosti podatkov naj se smiselno uporabljajo določbe, kot veljajo za odvetnike. Te svetovalce zavezuje dolžnost varovanja poklicne tajnosti, kot sem že prej razložila. Naloga zakonitega zastopnika je delovanje v mladoletnikovo največjo korist. Za opravljanje naloge je ključnega pomena zaupnost razmerja med mladoletnikom brez spremstva in zakonitim zastopnikom, v katerem se prepletajo vsi vidiki zasebnosti. pravico do zasebnosti na poklicnem področju pa država nikakor ne sme posegati. Predlagana zakonska določba nedopustno posega v 35., 36. in 37. člen Ustave Republike Slovenije in zato predlagamo, da se to črta. Hvala.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 Besedo ima Nataša Sukič. Izvolite. Hvala lepa. Prosilci za mednarodno zaščito so običajno tiste osebe, ki bežijo iz svojih matičnih držav

In seveda zato ne morejo in ne smejo kontaktirati organov izvorne države, ker če bi to naredili, bodo njihova življenja dodatno ogrožena. Določba, da od prosilcev za mednarodno zaščito kljub temu terjate pridobitev identifikacijskega dokumenta na tak način, čeprav so države dolžne varovati podatke o prosilcu pred organi njihove izvorne države, je nedopustna in zato predlagamo, da se to črta. Hvala lepa.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 Hvala lepa. Tudi tukaj predlagamo, da se ta člen črta, kajti dodaja se neko novo sankcijo za ukrepe ob kršitvah pravil bivanja; in to se ločuje na lažje in težje kršitve. Za težje kršitve se predvideva nastanitev prosilcev v sprejemnih prostorih. Gre za sankcijo kršitve zunaj našega prekrškovnega in kazenskega sistema, zunaj našega sistema in kot takšno torej ne more biti določeno. Ne more biti nekaj, kar je zunaj našega sistema; in zato predlagamo, da se to črta. Hvala lepa. PODPREDSEDNIK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

in presega definicijo begosumnosti ter kaže na kaznovanje za prekrške, ki so ustrezno urejeni v področni zakonodaji. Samo nespoštovanje pravnega reda še ne more v zadostni meri utemeljiti stvarne povezave z domnevo,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

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, državnemu sekretarju Robertu Rožacu. Izvolite. Predsedujoči, hvala za besedo. Lepo pozdravljeni, vsi prisotni! V drugi obravnavi pred Državnim zborom je Predlog zakona o katastru nepremičnin, ki bo nadomestil dosedanjo ureditev evidentiranj nepremičnin in vodenje nepremičninskih evidenc, trenutno določeno v Zakonu o evidentiranju nepremičnin, ki je v veljavi 15 let, in sicer od leta 2006. Temeljni cilj predlaganega zakona je, da se v pravnem redu Republike Slovenije zagotovijo vpisi podatkov v nepremičninske evidence tako, da bodo izpolnile večnamensko vlogo, in sicer kot osnova za vpis stvarnih pravic v zemljiški knjigi za davčne, prostorske, stanovanjske, socialne, energetske, varnostne, statistične in podobne številne druge namene. Zakon ustrezneje določa nekatere temeljne pojme, kot so nepremičnina, parcela, stavba, del stavbe, in njihovo vsebinsko opredelitev. Zakon o katastru nepremičnin predvideva vodenje podatkov o parcelah, stavbah in delih stavb v enotni evidenci in ne več v treh ločenih zbirkah podatkov, kot je bilo to do sedaj, ko se ti podatki vodijo v zemljiškem katastru, katastru stavb in registru nepremičnin. Prav tako uvaja enoten postopek, tako imenovani katastrski postopek evidentiranja nepremičnin, ter omogoča možnost evidentiranja območja služnosti in območja stavbne pravice. Zakon ustrezneje ureja način vodenja sestavnih delov stavb, kot na primer atrij, parkirna mesta, ter vpisi podatkov o parcelah, stavbah in delih stavb ter spreminjanje teh podatkov ob upoštevanju pravne varnosti lastnikov nepremičnin. S sprejetjem zakona bo dana ustrezna pravna podlaga za celovito informatizacijo vseh poslovnih procesov v zvezi z odločanjem o vpisih v kataster nepremičnin, register prostorskih enot, evidenco državne meje in register naslovov. Obvezno elektronsko vlaganje pisanj in vodenje elektronskega spisa bo pomenilo posodobitev in racionalizacijo poslovanja Geodetske uprave. Informacijsko podporo za integrirano izvajanje vseh postopkov po zakonu bo omogočal prenovljen informacijski sistem Kataster, ki nastaja v programu projekta eProstor in mu ta zakon daje ustrezen pravni okvir za delovanje. Obstoječe informacijske rešitve, ki jih za vodenje nepremičninskih evidenc po obstoječem zakonu uporablja Geodetska uprava Republike Slovenije, namreč ne omogočajo učinkovitega vodenja in povezovanja podatkov. Ker je za učinkovit vpis podatkov o nepremičninah v uradno javno evidenco ključnega pomena učinkovit informacijski sistem, se izvaja implementacija tega sistema v okviru programa projekta eProstor, ki ga sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Kataster nepremičnin bo povezan z zemljiško knjigo, centralnim registrom prebivalstva in poslovnim registrom ter bo omogočal tudi povezavo in medopravilnost vseh drugih prostorsko orientiranih baz podatkov. Zakon postavlja tudi novo evidenco – register naslovov, kjer je evidenca podatkov o naslovih v Republiki Sloveniji, ki so se doslej vodili kot sestavni del registra prostorskih enot. V večini evropskih držav je le-ta eden izmed ključnih registrov, ki ga vodi in vzdržuje organ državne uprave, z namenom souporabe in delovanja eUprave. Matični odbor Državnega zbora je predlog zakona skupaj z amandmaji poslal v nadaljnjo obravnavo. V vloženih amandmajih so bili upoštevani tudi predlogi in pripombe Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora in predlogi iz mnenj Mestne občine Ljubljana, Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije. V amandmaje pa so bili vključeni tudi predlogi Vlade oziroma Ministrstva za okolje in prostor za izvedbo zakona v podaljšanem roku zaradi spremenjenega roka izvedbe projekta informacijska prenova nepremičninskih evidenc v okviru projekta eProstor. Projekt eProstor, v katerem se izvaja informacijska prenova nepremičninskih evidenc, je bil s strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijo podaljšan, za zaključek obdobja upravičenosti stroškov z 31. 12. 2021 je podaljšan na 30. 6. 2022. Upravičenost podaljšanja se utemeljuje s stanjem v Republiki Sloveniji v času izvedbe projekta zaradi izrednih razmer. Ker je informacijska podpora in njegova izvedba pogojena z začetkom uporabe določb zakona, se ustrezno podaljšajo tudi roki za začetek uporabe informacijskega sistema in z njim povezani datumi. Še na koncu, ker ni bilo vloženih amandmajev, predlagamo, da se danes opravi tudi tretje branje tega zakona. Hvala.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

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je na 27. seji 9. 3. 2021 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o katastru nepremičnin, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo po rednem postopku predložila Vlada. V dopolnilni obrazložitvi je v imenu predlagatelja državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor Robert Rožac izpostavil, da je temeljni cilj predloga zakona, da se zagotovi vpis podatkov v nepremičninske evidence tako, da bodo izpolnile večnamensko vlogo kot osnovo za vpis stvarnih pravic v zemljiški knjigi za davčne, prostorske, stanovanjske, socialne, statistične in številne druge namene. Sprejetje predlaganega zakona utemeljujejo potrebe po ureditvi zlasti vsebine, kot so določitev temeljnih pojmov in njihova vsebinska opredelitev, vodenje podatkov o parcelah, stavbah in delih stavb v enotni evidenci, določitev enotnega postopka – tako imenovanega katastrskega postopka, evidentiranje območja služnosti in območja stavbne pravice, način vodenja sestavnih delov stavb, vpis podatkov o parcelah, stavbah in delih stavb ter spreminjanje teh podatkov ob upoštevanju pravne varnosti lastnikov nepremičnin in informacijska prenova nepremičninskih evidenc. Izmed konkretnih rešitev v predlogu zakona je med drugim izpostavil, da se podatki o parcelah, stavbah in delih stavb evidentirajo v enotni evidenci kataster nepremičnin in ne več v treh ločenih evidencah, kot je to trenutno urejeno. Kataster nepremičnin se vzpostavi s prevzemom podatkov iz dosedanjega zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin ter z obdelavo in prevedbo teh podatkov na način in v obliko, določeno s predlaganim zakonom. Kataster nepremičnin bo povezan z zemljiško knjigo, centralnim registrom prebivalstva in poslovnim registrom ter bo omogočal tudi povezavo vseh drugih prostorsko orientiranih baz podatkov. Predlog zakona vzpostavlja tudi novo evidenco – register naslovov, ki je evidenca podatkov o naslovih v Republiki Sloveniji in ki so ga doslej vodili kot sestavni del registra prostorskih enot. V večini evropskih držav je le-ta eden izmed ključnih registrov, ki ga vodi in vzdržuje organ državne uprave z namenom souporabe in delovanja eUprave. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je pojasnila, da so v svojem mnenju podali pripombe k nekaterim členom, ki so v pretežni meri upoštevane v vloženih amandmajih koalicijskih poslanskih skupin. K ostalim pa je predlagatelj podal dodatna pisna pojasnila. V kratki razpravi je bila izražena podpora predlogu zakona, saj predstavlja napredek na področju procesov evidentiranja nepremičnin v okviru sodobnega informacijskega okolja, in sicer tako za državo in lokalne skupnosti za lažje opravljanje svojih pristojnosti; kot za podjetja in fizične osebe pri njihovih aktivnostih. Predlog zakona med drugim zasleduje zelo pomemben cilj na področju stanovanjske politike, in sicer omogoča vzpostavitev natančnih evidenc, s katerimi bodo države in lokalne skupnosti pridobile ustrezne podatke o realni rabi nepremičnin. Država in lokalne skupnosti trenutno razpolagajo samo z oceno stanja; brez natančnih podatkov pa ustrezne stanovanjske politike ni mogoče načrtovati. Kot prednost je bila izpostavljena tudi digitalizacija in informatizacija podatkov, ki lahko prinese prednost na številnih področjih, med drugim tudi vzpostavitev določenih evidenc na trgu nepremičnin, ki bi koristile predvsem potencialnim kupcem. Informatizacija in digitalizacija bosta omogočili vzpostavitev evidenc, v katerih bi se lahko zbirali podatki o morebitnih inšpekcijskih nadzorih, energetskih učinkovitostih in potresni varnosti nepremičnin ter podobno, s čimer bi se zaščitilo potencialnega kupca ter s tem vplivalo na oceno realnosti cene posamezne nepremičnine. Po razpravi je odbor sprejel večje število amandmajev poslanskih skupin SDS, SMC in NSi ter tudi svoj amandma k 56. členu. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval še o vseh členih predloga zakona skupaj in jih tudi sprejel. SIMONOVIČ: Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Stranke modernega centra in Mojca Žnidarič. Izvolite. Hvala za besedo, podpredsednik. Lep pozdrav vsem! Danes odločamo o Predlogu zakona o katastru nepremičnin, ki bi nadomestil trenutno obstoječ Zakon o evidentiranju nepremičnin. Nov zakon bo omogočal rabo posodobljenega omrežja predhodno neusklajenih nepremičninskih evidenc, ki je plod dolgoletnega prizadevanja za razvoj in združitev prej ločenih institucij, vsaj v Republiki Sloveniji danes še nimamo baze, ki bi vsebovala verodostojne podatke o številu, vrsti in kakovosti nepremičnin. To nam omejuje možnosti za snovanje zastavljenih razvojnih strategij. Poslanski skupini SMC pozdravljamo nov zakon, ki bo hkrati urejal in pospeševal proces evidentiranja nepremičnin v okviru posodobljenega informacijskega sistema. Menimo, da je za razvoj naše infrastrukture ključnega pomena, da se tudi tako kompleksni sistemi, kot je obstoječ sistem nepremičninskih evidenc, zreducirajo na en sam univerzalen sistem. Obstoječo strukturo namreč sestavljajo ločeni segmenti, kot so kataster stavb, zemljiški kataster, register nepremičnin in druge. Navkljub združitvi pa morajo evidence ostati čim bolj popolne, podatki v njih pa kakovostni. Dolgotrajna prizadevanja Geodetske uprave za projekt informacijske prenove navedenih evidenc, ki na prvo mesto postavlja uporabnika, so dala rezultat, ki je skladen z gibanjem trendov informacijske družbe pa tudi s prizadevanji Slovenije, da postanemo napredna in digitalna družba. Tehnični trendi gredo namreč v smer vzpostavitve omrežij, avtomatizacije sistemov in uporabe sodobnih tehnologij na področju zajemanja in vzdrževanja podatkov. Prehod na nov sistem bo pristojnim inštitucijam dajal podlago, na kateri bo moč koherentno odgovarjati na davčne in druge pomembne sistemske potrebe na ravni države in občin. Nov sistem bo omogočal tudi izdelovanje verodostojnejših prostorskih analiz, statističnih raziskav in poročil o spremembah v prostoru, ki bodo odločevalcem na vseh nivojih omogočali, da sprejmemo boljše prostorske odločitve. S perspektive izvajanja socialne politike in regionalnega razvoja se nam zdi pomembno, da so podatki o številu, vrsti, površini, kakovosti in lokaciji nepremičnine pregledni in povezani s prebivalci. Le na tak način imamo lahko dober pregled nad trenutnim stanjem in konkretno podlago za delo, vezano na prostorski načrt države. Eden izmed ciljev tega zakona, vezan na množično vrednotenje nepremičnin, zadeva tudi organizacijsko strukturo Geodetske uprave. V Poslanski skupini SMC si želimo, da bi se Geodetska uprava preoblikovala v sodobno institucijo, ki bo usposobljena tako za izvajanje operativnih del v javnem interesu kot tudi za ustvarjanje izdelkov z dodano vrednostjo. Sodobno sistemsko okolje namreč od vseh institucij zahteva ustrezno prilagajanje. Prav tako se je treba ustrezno odzvati na zahteve uporabnikov, ki postajamo vse zahtevnejši, ko pride do preglednosti in hitrosti sistemskega odzivanja. Menimo, da je rešitev, na katero se navezuje tudi ta zakon, ustrezna predvsem zato, ker poenostavlja postopke nepremičninskega katastra in v ospredje postavlja uporabnika. Na podlagi navedenih dejstev bomo novelo zakona v Poslanski skupini SMC podprli. Hvala. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Levica bo predstavil Boštjan Koražija. Izvolite. BOŠTJAN Spoštovani, hvala za besedo. Predlog zakona nadomešča veljavni Zakon o evidentiranju nepremičnin. Poleg zemljiškega katastra in katastra stavb, ki pomenita dejanske evidence o nepremičninah, ter zemljiške knjige, ki je pravna evidenca o nepremičninah, se v Republiki Sloveniji vodijo tudi druge nepremičninske evidence, kot so register nepremičnin, evidenca državne meje, register prostorskih enot, zbirke podatkov o fizičnih značilnostih prostora, evidence prostorskega načrtovanja. V teh evidencah se hranijo podatki o dejanski rabi zemljišč, o zemljiščih javne cestne in železniške infrastrukture, o poselitvenih območjih in podobno. Široka paleta različnih evidenc seveda vse prej kot pripomore k preglednosti in lahki dostopnosti relevantnih podatkov v čim krajšem času. Podatki so pomembni ne le za lastnike, pač pa tudi za načrtovanje različnih politik države, na primer prostorske, stanovanjske, energetske in drugih politik. Dodatno težavo obstoječega sistema predstavljajo tudi različne pravne podlage, ki predpisujejo hranjenje teh evidenc tako po vsebini kot formi. Ker je teh podlag več in so nastajale skozi čas, vsebujejo tudi zelo razdrobljeno terminologijo in njeno neenotno rabo. Poenotenje slednje bo omogočilo bolj natančno vpisovanje vseh potrebnih parametrov v odslej enoten kataster nepremičnin. Hkrati s tem gre tudi za prenovo informacijskega sistema, ki bo z enim vpisom preprečila kontradiktorne elemente, ki se lahko pojavijo pri vpisih v posamezno evidenco ločeno. Zakon tako uvaja kataster nepremičnin, ki bo veljal za temeljno evidenco podatkov o legi, obliki, fizičnih in drugih lastnostih nepremičnin, torej parcel, stavb in delov stavb. Poenoteno in digitalizirano bo tudi poslovanje Geodetske uprave z izvajalci geodetskih rešitev. Enoten katastrski postopek ne bo vplival le na poenoteno izdelavo elaboratov, ampak tudi na preverbe v upravnih postopkih in na sam vpis, ki ga opravi Geodetska uprava. Obenem so odpravljene tudi določene nelogičnosti in določen način beleženja nekaterih posebnih delov stavb, na primer atrijev in parkirnih mest. Zakon torej sledi cilju narediti nepremičninske evidence čim bolj popolne in napolnjene s kakovostnimi podatki. Ker se za začetek podatki prenesejo iz obstoječih evidenc, bo seveda treba tudi slednje postopoma preveriti in osvežiti. Dobrodošla bo tudi ureditev, v kateri bodo za čas do vpisa etažne lastnine ali stavbne pravice v zemljiški knjigi v katastru nepremičnin vpisani tudi podatki o lastnikih in njihovih deležih. Ti podatki se bodo smeli spreminjati zgolj na zahtevo posameznika, ki bo predložil javno ali overjeno listino, s čimer se zmanjšuje možnost zlorab pri vpisih. Hkrati pa se bo o spremembah v lastninskih deležih tudi obveščalo oba lastnika, kar je še dodatna varovalka, da se na nepremičnini nekaj dogaja.

Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Prav vsem v dvorani lep pozdrav! Osnovni cilj Predloga zakona o katastru nepremičnin, ki nadomešča zdaj veljavni Zakon o evidentiranju nepremičnin, je povečanje učinkovitosti Geodetske uprave s poenostavitvijo izvajanja upravnih postopkov. Tako predlog zakona uveljavlja ureditev pospešenega procesa evidentiranja nepremičnin v okviru sodobnega informacijskega okolja. Uvaja podporno elektronsko poslovanje v postopkih evidentiranja nepremičnin in v eno evidenco povezuje že obstoječe evidence katastra stavb, zemljiški kataster in register nepremičnin. Nadalje zakon uvaja tudi druge novosti, ki bodo pripomogle k večji pravni varnosti lastnikov nepremičnin in uporabi podatkov za različne namene, predvsem za davčne in druge sistemske potrebe države in občin, kot so prostorske analize, poročila o spremembah v prostoru, za statistične namene in tako dalje. Predlog zakona poleg temeljnih pojmov opredeljuje tudi vodenje podatkov v enotni evidenci – katastru nepremičnin in uvaja enoten katastrski postopek, se pravi, da ni več delitve na stavbe in zemljišča. Prav tako pa tudi uvaja evidentiranje območja služnosti in območja stavbnih pravic kot grafična opredelitev. Zakon vključuje tudi način vodenja nekaterih sestavnih delov, predvsem atrijev in parkirnih mest. Vzporedno s pripravo zakona pa poteka tudi projekt informacijska prenova nepremičninskih evidenc, to je zemljiškega katastra in katastra stavb, registra prostorskih enot in evidenca državnih meja. Ta projekt je vezan na sprejetje tega zakona in ga bo mogoče uporabljati šele z uvedbo prenovljenih informacijskih rešitev. Šele z izgradnjo informacijske podpore bodo zagotovljeni pogoji za nadzorovan vnos sprememb in boljšo povezanost podatkov ter s tem posredno tudi za ustrezno kakovost podatkov v prihodnje. V Sloveniji se še vedno soočamo s številnimi birokratskimi neučinkovitostmi javne uprave in administrativnimi preobremenitvami poslovnega okolja, ki jih je treba zmanjšati na vseh področjih. V Novi Sloveniji smo prepričani, da digitalizacija javne uprave mora težiti k nadaljnji centralizaciji, s čimer se optimizira poraba javnih sredstev ter zagotovi boljše storitve. Uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij ne olajšuje le izvedbe postopkov, ampak tudi zmanjšuje zahteven čas ter stroške državljanov in podjetij pri urejanju upravnih zadev. Ker Zakon o katastru nepremičnin pomeni tudi korak k organizacijskemu preoblikovanju Geodetske uprave v sodobno, javno in bolj učinkovito upravo,

državni sekretar, predsedujoči, kolegice poslanke in kolegi poslanci! Zakon o katastru nepremičnin bo nadomestil obstoječi Zakon o evidentiranju nepremičnin in bo kot temeljni sistemski predpis določil vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra nepremičnin, evidence državne meje, registra prostorskih enot in registra naslovov. Poslanski skupini SAB pozdravljamo, da bo kataster nepremičnin združeval podatke iz zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin; povezan pa bo tudi z zemljiško knjigo, centralnim registrom prebivalstva, poslovnim registrom in bo omogočal povezavo vseh prostorsko orientiranih baz podatkov. Vzporedno s pripravo tega zakona poteka program projektov eProstor, ki vključuje projekt informacijske prenove nepremičninskih evidenc. S tem bodo dali podlago za učinkovito in pravočasno evidentiranje podatkov o nepremičninah za vzpostavitev učinkovitih in kontroliranih povezav z zemljiško knjigo ter za povezovanje z drugimi zbirkami prostorskih podatkov. Zakon torej poenostavlja življenjske probleme ljudi. Tako bo na primer služnost, ki je zapisana v zemljiški knjigi, vidna tudi v katastru nepremičnin, torej grafično prikazana v naravi. Tako bodo zadeve jasne in pregledne tudi na terenu. Poslanski skupini SAB bomo torej Predlogu zakona o katastru nepremičnin namenili primerno podporo. Menimo, da je primeren tudi zato, ker naslavlja enega zelo pomembnih ciljev na področju stanovanjske politike – vzpostavitvi ažurnih evidenc. Vemo, da je stanovanjska politika ena bolj perečih tem, in eden od teh razlogov predstavlja nepovezane baze obstoječih podatkov. Državna uprava poseduje nepovezane baze podatkov o stalnem in začasnem prebivališču prebivalcev ter podatkovno bazo katastra stavb in etažne lastnine. Za nas v stranki SAB je zelo pomembno, da imata država in lokalne skupnosti podatke o dejanski uporabi nepremičnin, torej da je jasno, koliko nepremičnin se uporablja, koliko je praznih, nezasedenih in koliko jih je v gradnji. Pomembno je, kakšne signale o dogajanju na trgu pošilja država preko svojih organov v sestavi, kot je na primer Gurs. Slednji je v letnem preliminarnem poročilu o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2020 navedel, da bodo cene stanovanj tudi v prihodnje naraščale, če se na trgu ne bodo pojavila nova stanovanja. Pri tem pa ne navaja ključnih podatkov o številu obstoječih nezasedenih stanovanjih ter stanovanjih v gradnji oziroma tistih, ki so bila nedavno zgrajena. Torej niti tistih podatkov, ki obstajajo. Na podlagi takih podatkov je mogoče zmotno sklepati, da v Sloveniji ni praznih stanovanj, kar ustvarja podlago za dolgoletno in nenadzorovano višanje cen nepremičnin. Zato ponovno tudi ob tej priložnosti pozivamo vse pristojne, tudi Gurs, da preuči način komunikacije z javnostmi in vsebino podanih informacij, ki jih objavlja v rednih, tudi preliminarnih poročilih. Že bežen pogled ter sprehod po mestih in vaseh razkriva številne nenaseljene stanovanjske stavbe. In dokler teh podatkov ni, ni mogoče izvajati ustrezne stanovanjske politike, niti na trg pošiljati ustreznih in pravilnih signalov o dejanskih razmerah. Zato v SAB seveda podpiramo, da se te zadeve naredijo transparentne in da lahko lokalne skupnosti in država vodijo na ta račun ustrezno stanovanjsko politiko, ki jo danes, žal tudi zaradi odsotnosti teh informacij, ni mogoče izvajati.

Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Zagotovo se vsi strinjamo, da v Sloveniji potrebujemo celovito in pregledno evidenco nepremičnin ter učinkovit informacijski sistem, ki bo povezoval vse potrebne podatke na enem mestu. Zato pozdravljam namero Vlade, ki v želji po nadgradnji dosedanje ureditve pripravlja zakon o katastru nepremičnin. Predlagane rešitve so usmerjene k zagotovitvi urejenih in preglednejših nepremičninskih evidenc. Zakon tako celovito zajema vsa področja, ki se dotikajo evidentiranja nepremičnin. To je vodenje podatkov o parcelah, stavbah in delih stavb v enotni evidenci, določitev enotnega postopka – tako imenovani katastrski postopek, evidentiranje območja služnosti in območja stavbne pravice, način vodenja sestavin delov stavb, kot so na primer atrij in parkirna mesta, vpisi podatkov o parcelah, stavbah in delih stavb ter spreminjanje teh podatkov ob upoštevanju pravne varnosti lastnikov nepremičnin ter informacijska prenova nepremičninskih evidenc. Podatki o parcelah, stavbah in delih stavb na območju Republike Slovenije, ki so se doslej evidentirale v treh ločenih evidencah, so v predlaganem zakonu evidentirane v enotni evidenci – katastru nepremičnin, kar bo zagotovo prineslo večjo preglednost in uporabnost. Zakon vzpostavlja novo evidenco – register naslovov, ki je evidenca podatkov o naslovih v Republiki Sloveniji, ki so se doslej vodili kot sestavni del registra prostorskih enot. V večini evropskih držav je ta eden izmed ključnih registrov, ki ga vodi in vzdržuje organ državne uprave z namenom souporabe in delovanja e-uprave. Vzporedno s pripravo in obravnavo tega zakona poteka program projektov eProstor, ki vključuje projekt informacijske prenove nepremičninskih evidenc. Ker je za učinkovit vpis podatkov o nepremičninah v uradno javno evidenco ključnega pomena informacijski sistem, se izvaja implementacija tega sistema v okviru programa projektov eProstor, ki ga sofinancirata Republike Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Kataster nepremičnin se bo vzpostavil s prevzemom podatkov iz dosedanjega zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin ter z obdelavo in prevedbo teh podatkov na način in v obliki, določenima s tem zakonom. Kataster nepremičnin bo povezan z zemljiško knjigo, centralnim registrom prebivalstva in poslovnim registrom ter bo omogočal tudi povezavo vseh drugih prostorsko orientiranih baz podatkov. V okviru obravnave na matičnem delovnem telesu smo sprejeli amandmaje, ki odpravljajo morebitne nejasnosti in sledijo mnenju Zakonodajno-pravne službe. Dopolnjeni so bili tudi nekateri strokovni pogoji pri izvajanju evidentiranja nepremičnin, kot na primer pri izračunu površin parcel. Prav tako sta bila sprejeta predloga amandmajev, ki urejata obveščanje o vpisu podatkov v kataster nepremičnin in ureditev vpisa spremembe bonitete zemljišč. Začetek uporabe zakona se je zaradi predhodne uskladitve z informacijskim sistemom prestavil na 4. april 2022. V Poslanski skupini Desus menimo, da bo ta zakon omogočil kakovosten sistem evidentiranja in vodenja podatkov

Hvala. ki je zelo obsežen, saj vsebuje 168 členov, deli zakona so razdeljeni na poglavja, oddelke, pododdelke, hkrati je tudi kompleksen in težko razumljiv za preprostega državljana. Nadomestil bo trenutno veljavni Zakon o evidentiranju nepremičnin, ki je bil uveljavljen davnega leta 2000. Številni deležniki – različna ministrstva, Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije, Mestna občina Ljubljana, društva in ZPS – so podali številne pripombe in predloge. V Slovenski nacionalni stranki podpiramo to, da je bila predvsem strokovna javnost aktivno vpletena z namenom, da se doseže širok konsenz pri oblikovanju rešitev. Kar se tiče izrazoslovja, katastrskih izrazov, različnih definicij istih pojmov, je zadeve treba poenotiti oziroma jih narediti enostavne. Strinjamo se s tem, da vpis vseh podatkov o nepremičnini v enotni oziroma isti evidenci z ustreznim nadzornim varovalom odpravlja neskladja, ki bi lahko nastala v prihodnje v primeru nepovezanega vpisa v treh evidencah. Do sedaj smo bili priča zastarelim informacijskim rešitvam, upravni postopki so se vlekli v nedogled. Sedaj se pa nam obeta tako imenovani katastrski postopek, ki bo za lastnike nepremičnin preprost in hitrejši. Ne smemo pozabiti tudi na pomen pravne varnosti, s tem ko lastniki nepremičnin poskrbijo za vpis pravnih podatkov, in sicer takšnih, ki ustrezajo dejanskemu stanju v naravi. Na dolgi rok povzročajo višje stroške, slabe in načete živce, saj objekta ni mogoče legalizirati, pridobiti zanj gradbenega dovoljenja, tuji nam niso niti medsosedski spori in razprtije zaradi gradnje na tuji grudi. V praksi se tudi pojavljajo primeri, ko kupiš sosednjo kmetijo in gozd ter ne najdeš mejnika v naravi. Veleumni birokrat pa zna povedati – saj je tam nekje gor, poglejte malo okoli na strmem delu hoste. In kje ga boš našel ti pod listom?! Nikjer. Prav je, da mora geodetsko podjetje vabiti na mejno obravnavo lastnika parcele, katerega meja se ureja, in lastnike sosednjih parcel. Težnja je, da se celovito uredi vpis nepremičnin; poleg parcel tudi vse njihove sestavine, kamor sodijo tudi gradbeni inženirski objekti, kot so omrežja in objekti gospodarske javne infrastrukture. Naklonjeni smo temu, da vzporedno poteka tudi program projektov eProstor, ki vključuje projekt informacijske prenove nepremičninskih evidenc. Pri tem naložbo v skupni višini 22,4 milijona evrov programa projektov eProstor sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki prispeva 17,9 milijonov. Zaskrbljujoč je tudi podatek Vrhovnega sodišča Republike Slovenije o popolnih in nepopolnih vpisih lastninske pravice iz začetka leta 2020, kjer je število zapisov imetnikov pravic lastninske pravice oziroma oseb z nepopolnimi podatki

Sledi se načelom iz leta 2006, ko govorimo o sistemskem urejanju vpisa nepremičnin v kataster nepremičnin, zagotavljanju popolnosti podatkov in postopnem izboljšanju kakovosti le-teh. Sedaj je fokus na odpravi administrativnih ovir, na poenostavitvah in pravni varnosti lastnikov nepremičnin, kar se nam zdi izjemno pomembno. Tako ZKN eksplicitno poudarja obveznost in dolžnost vpisov in sprememb podatkov o zemljiščih in stavbah v kataster nepremičnin, kjer velja izjema le za objekte, ki imajo poseben pomen za varnost in obrambo države. Novost je tudi opozorilni sistem kot nekakšen alarm, da se bodo učinkovito odpravile pomanjkljivosti, ki jih je pri nas kar precej. Če že pogledamo, koliko imamo nelegaliziranih zgradb, ki bi jih bilo treba porušiti. Za konec bi dejal, da predlog zakona kaže velik doprinos v prav začrtano smer, da se pereče stanje uredi na zakonski podlagi in tudi na terenu. Hvala lepa. Malo ste šli čez čas, ampak naj bo, ker je petek. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavil Bojan Podkrajšek. Izvolite. Spoštovani podpredsednik, hvala za dano besedo. Cenjeni državni sekretar s sodelavcem, kolegice in kolegi!

stvarnih pravic v zemljiški knjigi, in sicer za davčne, prostorske, stanovanjske, socialne, statistične in številne druge namene. Sprejetje predloga zakona utemeljuje potrebe po ureditvi: določitev temeljnih pojmov in njihova vsebinska opredelitev, vodenje podatkov o parcelah, stavbah in delih stavb v enotni evidenci, določitev enotnega postopka, katastrski postopek, evidentiranje območja služnosti in območja stavbne pravice, načini vodenja stavbnih delov stavb in vpisa podatkov o parcelah, stavbah in delih stavb ter spreminjanje teh podatkov ob upoštevanju pravne varnosti lastnikov nepremičnin in informacijska prenova nepremičninskih evidenc. Ena konkretnih rešitev v predlogu zakona je, da se podatki o parcelah, stavbah in delih stavb evidentirajo v enotni evidenci, to je katastru nepremičnin, in ne več v treh ločenih evidencah, kot je to trenutno urejeno. Kataster nepremičnin se postavi s prevzemom podatkov iz dosedanjega zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin ter z obdelavo in prevedbo teh podatkov na način in obliko, določenima s predlogom zakona. Kataster nepremičnin bo povezan z zemljiško knjigo, centralnim registrom prebivalstva in poslovnim registrom ter bo omogočal tudi povezavo vseh drugih prostorsko orientiranih baz podatkov. Predlog zakona vzpostavlja tudi novo evidenco – register naslovov, ki je evidenca podatkov o naslovih v Republiki Sloveniji in so se do sedaj vodili kot sestavni del prostorskih enot. V večini evropskih držav je ta eden eden ključnih registrov, ki ga vodi in vzdržuje organ državne uprave z namenom souporabe in delovanja e-uprave. Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke bo temu zakonu podala soglasno podporo. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca bo predstavil Edvard Paulič. Izvolite. EDVARD hvala za besedo. in širše prostorske politike na lokalni in državni ravni. Podatki o naravi posamezne nepremičnine, podatki o pravicah in dolžnostih lastnikov in uporabnikov nepremičnin se v Republiki Sloveniji vodijo v treh ločenih evidencah – v zemljiškem katastru, katastru stavb in zemljiški knjigi. Ločeno vodenje podatkov tako velikokrat ne odraža dejanskega stanja v naravi oziroma podatki pogostokrat med seboj niso usklajeni. Posledično ta neusklajenost vpliva na izvrševanje pridobljenih pravic uporabnika na eni in zagotavljanje pravic lastnika nepremičnine na drugi strani. Povezljivost in ažurnost različnih vrst podatkov o posamezni nepremičnini je tako eden izmed ciljev predlaganega zakona, ti podatki bodo zbrani in dostopni v enotni evidenci, in sicer v tako imenovanem katastru nepremičnin. Takšna ureditev bo omogočala tudi natančnejšo prostorsko evidentiranje pravic uporabnikov in lastnikov nepremičnine. Zato predlog zakona uveljavlja tako imenovano območje stavbne ali služnostne pravice, znotraj katerega bo izveden opis in vris območja bodoče stavbne ali služnostne pravice, ki se nanaša zgolj na del nepremičnine. Predlagan zakon vsebuje tudi rešitve, katerih namen je krajšanje in poenostavitev postopkov evidentiranja podatkov o lokaciji ali površini posamezne nepremičnine. S predlogom zakona se uveljavlja enoten, tako imenovani katastrski postopek, ki bo vključeval tako izdelavo elaboratov geodetskih meritev na terenu kot tudi preveritev in vpis podatkov v kataster nepremičnin, ki se izvede v upravnem delu katastrskega postopka. Urejenost in preglednost nepremičninskih evidenc ima številne multiplikativne učinke. Poleg zagotavljanja ustrezne pravne varnosti se omejuje tudi možnosti zlorab pri trgovanju z nepremičninami in posledično krepi zaupanje potencialnih kupcev ali najemnikov nepremičnin. Nastavki sprememb zakona so bili pripravljeni še v času vlade Marjana Šarca in intenca sprememb gre v pravo smer. Vendar pa moramo v LMŠ opozoriti na določena neskladja predloga zakona z Ustavo Republike Slovenije, ki jih predlagatelj v okviru zakonodajnega postopka ni odpravil. Če omenim samo en primer. Predlog zakona legitimira razlikovanje med lastniki nepremičnin, ki imajo v evidencah zemljiške knjige med podatki navedeno matično številko ali EMŠO, in tistimi, ki tega podatka v zemljiški knjigi nimajo vpisanega. V postopkih, kjer je zahtevana prisotnost lastnikov, bodo prvi vabljeni na obravnavo na osnovi pisnega vabila, drugi pa bodo obveščeni preko informacijskega sistema kataster ali na spletnih straneh Geodetske uprave. In ni realno pričakovati, da bodo ti drugi lastniki dnevno spremljali javne objave katastrskih postopkov; to pa povzroča neenakost pred zakonom. Če zaključim, predlog zakona gre v pravo smer, vendar določene sporne rešitve, na katere je opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba, v zakonskem besedilu še vedno ostajajo. In zato v LMŠ predlogu zakona ne bomo dali svojih glasov.

Gospod podpredsednik, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, gospod državni sekretar! O tem zakonu je bilo povedano že dovolj, zato čisto na kratko. V Poslanski skupini Socialnih demokratov smo zakon, ki nam je bil posredovan, skrbno in temeljito preučili. Strinjamo se, da je treba področje, ki ga ureja ta zakon, urediti celovito in enotno, a smo na podlagi pripomb in mnenja Zakonodajno-pravne službe pri nekaterih členih ostali zadržani in deloma tudi zaskrbljeni. Predvsem nas je zmotila rešitev, ki govori o postopkih in načinih vabljenja in sodelovanja strank v katastrskih postopkih. Ureditev, ki je predlagana, po mnenju Zakonodajno-pravne službe zmanjšuje ustavna procesna jamstva strank v katastrskih postopkih, kar pa je po našem mnenju sporno in zaskrbljujoče. Zato poslanke in poslanci Socialnih demokratov zakona ne bomo podprli. Hvala. lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o členu in vloženih amandmajih k 87. členu. V razpravo dajem 87. člen ter amandma poslanskih skupin SDS, SMC in NSi. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da želi. Prosim za prijavo.

Velikokrat v tem državnem zboru, tudi na posameznih ministrstvih ugotavljamo, da neki zakoni, ki so bili sprejeti v preteklosti, veliko birokratskih ovir otežuje razvoj Slovenije pa posameznikov, ki živijo v tej deželi. Predlog zakona o katastru nepremičnin je neka svetla točka in tu bi želel seveda pohvaliti ministra, vas, državni sekretar, pa tudi vse sodelavce, ki so tukaj sodelovali.

seveda v kombinaciji stroke, ministrstva in nas, ki sedimo v tem državnem zboru, lahko spremenimo te zakone, ki bremenijo in ustavljajo razvoj. Zato je to ena svetla točka. In ker je bilo o zakonu že veliko povedano tudi na odboru, tudi danes smo slišali stališča, naj bo to en vzorec, neka spodbuda za vse nas, da nas čaka še kar nekaj dela na zakonih, pa ne samo na ministrstvu za okolje, tudi na katerih drugih ministrstvih, da je to ena svetla točka za našo prihodnost, da državljank in državljanov ne bremenijo več zakoni, ampak da jim bo lažje

in je tudi usklajen s stališči geodetske stroke. Sledi splošnim načelom digitalizacije, informatizacije in povezovanja podatkovnih baz, kar se mi zdi zelo dobro, ker je pomembno, da se lahko zemljiškoknjižne in geodetske zadeve hitreje, boljše in pregledneje izvajajo. Bom pa nekoliko širše razpravljal, kot sem že najavil v svojem stališču. Te dni je bilo objavljeno to poročilo o preliminarnih podatkih o slovenskem nepremičninskem trgu. V svojem stališču sem se dotaknil tudi tega poročila, ki se mi zdi rahlo zavajajoče; zavajajoče pa s tega stališča, ker poročilo ne vsebuje podatkov, ki bi jih moralo in ki jih bo ta kataster lahko tudi zagotovil. Ko čitamo to poročilo, v bistvu daje nekako slutiti ali pa daje neko podlago temu, da se

iz tega poročila, ki je tu prisotno, pravzaprav ni razvidno, kakšno je stanje na slovenskem nepremičninskem trgu, kaj se dogaja s stanovanji. Mislim, da bi bilo korektno, da bi v tem poročilu pisalo tudi, koliko je praznih in nezasedenih stanovanj, koliko gradbenih dovoljenj se je izdalo, koliko stanovanjskih objektov je bilo v zadnjem letu zgrajeno in koliko stanovanj bo v prihodnjem letu zgrajeno.

in zemljišč za njihovo gradnjo v Sloveniji ni pričakovati,« ne veš niti, koliko stanovanj je praznih, koliko se jih je letos zgradilo, koliko se jih bo naslednje leto zgradilo. Ti podatki so. Na podlagi takih polovičnih informacij se seveda vtira pot k višanju cen, ki pa s prihodki ljudi nimajo zveze. In tudi v tem poročilu bi lahko bilo tudi – to dajem kot predlog – navedeno, kolikšna je cena stanovanjske nepremičnine v primerjavi s prihodkom državljana. Da nekdo utemeljuje rast samo z nizkimi cenami posojil pa njihovo dolgoročnostjo, se mi ne zdi utemeljeno, še posebej ker Nemška centralna banka Nemčijo opozarja, da so nepremičnine precenjene za 30 %; in kot vzrok navaja neugodne demografske in gospodarske trende oziroma strukture; pa so Nemci bogatejši od nas pa imajo boljšo demografsko strukturo, imajo več delovno aktivnega prebivalstva. Naša Banka Slovenije

In jaz se tudi sprašujem, na podlagi kakšnih podatkov Banka Slovenije črpa take podatke, da se njeno stališče tako bistveno razlikuje od stališča Nemške centralne banke. In tudi pozivam, da se taka poročila, ki se izvajajo izvajajo tudi polletno, to je v bistvu preliminarno letno poročilo za leto 2020, da se dopolnijo s podatki, ki bodo podali celostno sliko, kaj se dogaja na trgu; ne samo to, da nihče noče stanovanja prodati, da so poceni krediti in bojo cene še naprej rastle. Na tak način se ena ustrezna stanovanjska politika ne da voditi. Pa še enkrat – pozdravljam ta zakon o katastru nepremičnin, ampak vseeno želim, da poročila, ki jih Geodetska uprava podaja in s tem daje tudi smer ali pa signal, kaj se bo dogajalo s trgom nepremičnin, vsebujejo vse realne podatke, še posebej če se ljudje

Predlogu zakona o katastru nepremičnin. Jaz bi ta zakon imenoval dejansko debirokratski zakon oziroma eno izmed mnogih sprememb, ki bodo na vseh področjih dejansko temu zakonu sledile.

Vemo, da so katastrski podatki vse bolj natančni. Ne bo več prihajalo do raznih anomalij, ker vemo, kako so se včasih delali, če po starem rečem, tisti zamiki katastrov in tako naprej, da je tega z novo tehnologijo vse manj. Vse manj je teh anomalij in napak, ki so se seveda v praksi pojavljale in je bilo med lastniki kar precej nejevolje.

Skratka, tukaj se kar skrajšuje ta čas. Po drugi strani se pa tudi sedaj vzpostavlja na nek način boljša kontrola.

za trg, nabriti vseh muh. Poznam primer, namesto štiri stanovanja je zgradil šest stanovanj, uspelo mu jih je prodati, danes si ti lastniki ne morejo ničesar urediti, ker ni v skladu z dokumentacijo, ni v skladu s katastrom in tako naprej. Tudi v preteklosti ni bilo neke take kontrole. So bili mehanizmi, ampak v praksi niso delovali tako, kot bi morali. In tudi ta zakon pripomore, da se v bodočnosti take anomalije odpravljajo. Še en tak primer poznam, je tudi na znanem smučišču v v Savinjski dolini, teh težav je kar nekaj. In ta zakon vzpostavlja po drugi strani tudi kontrolo, kar je seveda pravično do tistega, ki neko nepremičnino zgradi, in predvsem za tistega, ki neko nepremičnino kupi. Ta zakon pozdravljam in verjamem, da bo izboljšal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

S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 67. izredno sejo zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 18. uri. Hvala lepa.

Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje, nadaljujemo s prekinjeno sejo zbora. Obveščam vas, da bo Državni zbor glasovanje opravil po naslednjem vrstnem redu:

Nadaljujemo s prekinjeno 2. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga za začetek postopka za dopolnitev II. poglavja Ustave Republike Slovenije z osnutkom Ustavnega zakona o dopolnitvi II. poglavja Ustave Republike Slovenije. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, da se začne postopek za dopolnitev Ustave. Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa: Državni zbor Republike Slovenije sprejema predlog Vlade z dne 18. 4. 2019, EPA 538-VIII, za začetek postopka za dopolnitev II. poglavja Ustave Republike Slovenije z osnutkom Ustavnega zakona o dopolnitvi II. poglavja Ustave Republike Slovenije. Ustavna komisija predlaga zboru, da predlagani sklep sprejme. Pred glasovanjem vas želim obvestiti, da bo skladno z določbo drugega odstavka 168. člena Ustave Republike Slovenije sklep sprejet, če bo zanj glasovalo dve tretjini navzočih poslank in poslancev.

sklep sprejel. Ker je Državni zbor sprejel sklep, da se začne postopek za dopolnitev Ustave, prehajamo na razpravo o osnutku Ustavnega zakona in o stališču Ustavne komisije o njem. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne, zato zaključujem razpravo. Amandmaji k stališču Ustavne komisije niso bili vloženi. Prehajamo na odločanje o predloženem stališču. Pred glasovanjem vas opozarjam, da bo v skladu s tretjim odstavkom 178. člena Poslovnika Državnega zbora stališče sprejeto, če bo zanj glasovalo dve tretjini navzočih poslank in poslancev.

V skladu s prvim odstavkom 179. člena Poslovnika Državnega zbora bo na podlagi sprejetega stališča Ustavna komisija pripravila Predlog ustavnega zakona in ga predložila v obravnavo Državnemu zboru. S tem zaključujemo to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 3. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu, v okviru nujnega postopka. Nadaljujemo z drugo obravnavo, to je z odločanjem o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 25. 3. 2021, ki je objavljen na e-klopi.

kolegi, nadaljujemo s sejo. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine SMC za novi 5.a člen. Kakšna obrazložitev? Ne. Glasujemo. Navzočih

(Za je glasovalo 33.) (Proti 47.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Končali smo z glasovanjem o amandmajih in z drugo obravnavo predloga zakona v okviru nujnega postopka. Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Ker v drugi obravnavi predlagani amandmaji niso bili sprejeti, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen.

Nadaljujemo s prekinjeno 15. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke, v okviru rednega postopka. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

nihče. (Za je glasovalo 83.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 4. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022, v okviru nujnega postopka. Nadaljujemo z drugo obravnavo, to je z odločanjem o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 26. 3. 2021, ki ste ga prejeli na e-klop. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine Levica k 2. členu. Luka Mesec ima obrazložitev v imenu poslanske

se skrivajo tri rešitve. Prva rešitev je, da si vlada poskuša ustvariti novo pravno podlago za nakupe orožja. To je zato, ker je Ustavno sodišče, ko smo zbrali 30 tisoč podpisov za referendum, začasno zadržalo izvajanje zakona o 780 milijonih za orožje. Ustavno sodišče je reklo, da če bi pred referendumskim odločanjem oziroma pred razsodbo Ustavnega sodišča prišlo do sklepanja pogodb, bi nastale težko popravljive posledice, kar je logično. Vlada bi lahko na podlagi tistega zakona oziroma zdaj na podlagi ZIPRS-a podpisovala več stomilijonske pogodbe, ki presegajo proračune, ki presegajo mandat te vlade; in v tem ZIPRS-u trenutno ni nobenih omejitev. Ni omejitve v smislu 780 milijonov, se pravi, da zneski niso definirani, ni omejitve po letih, niti ni predvideno, da bi vlada o tem morala poročati. Na nek način podpisujemo bianko ček za orožarske nakupe, ki naj bi se izvedli v naslednjih šestih letih, pogodbe pa podpisale v naslednjem letu. To je razlog, zakaj smo v Levici proti temu zakonu, in to je tudi razlog, zakaj smo rekli, da gremo na referendum glede tega zakona oziroma zbirat podpise glede tega zakona. zakona. Ko smo napovedali referendum, se je notri znašla še ena stvar, in sicer na odboru je Vlada oziroma koalicija proti Poslovniku Državnega zbora v ta zakon vnesla še podaljšanje rokov za računovodstva in podjetja za zaključna poročila z 31. marca na 30. april, kar je dobra stvar, ki jo absolutno podpiramo. Je pa problem, da v tem zakonu nima kaj iskati; oziroma problem je, da potencialni referendum ali pa zadržanje tega zakona na Ustavnem sodišču – in zakon je protiustaven vsaj v petih členih zadrži tudi to. Zato mi z amandmajem predlagamo, da se izreže računovodstva ven iz tega zakona in da se to uredi v posebnem zakonu, ki smo ga včeraj že vložili, to je novela protikoronskega zakona 7. Obravnavan bo naslednji teden, predvidoma v torek, in na ta način lahko še pred koncem marca brez kakršnihkoli nevarnosti za zadržanje rešitve za računovodstva stvar rešimo pred zaključkom roka za oddajo končnih poročil in jim damo ta dodaten mesec časa. Zato vas pozivam, da naše amandmaje podprete, mi jih bomo seveda podprli, ker glas za te amandmaje je glas za to, da se računovodje uredi zunaj tega zakona in da ne bodo kolateralna škoda ali pa talec vlade, ki si poskuša na protiustaven način zagotoviti možnosti za nakupe orožja.

ker morebitna vložitev ustavne presoje ali pa zbiranje podpisov za referendum ne odloži uveljavitve tega zakona. Prav tako predlagatelji morebitne ustavne presoje vedo, da je možno zahtevati ustavno presojo samo za en člen, in je tukaj neprimerno, da na osnovi nekega političnega boja vpletajo zraven

več. In tudi o začasnem zadržanju odloča Ustavno sodišče in to tudi traja določeno obdobje, vmes pa zakon velja; in velja tudi uveljavitev preložitve časovnega roka za en mesec za predložitev računovodskih poročil. Zaradi tega ocenjujemo, da je manever z nekim morebitnim novim zakonom, novelo nekega protikoronskega paketa, neprimeren, politični piar in manever, da se želi tisti, ki je to napovedoval, prodati kot rešitelj računovodskih servisov. Rešitev je v tem zakonu, ki ga bomo danes potrjevali in sprejeli. Če pa je res, kot je napovedal prej predlagatelj teh amandmajev, da se bo poslanski zakon sprejemal že v naslednjem tednu, pa bo to neverjeten precedens in uzurpacija zakonodajnega postopka. Hvala.

Okej, bom obrazložil. 2. člen, proti kateremu ste zdajle glasovali, se je nanašal na raziskovalce. amandmaji k 5. členu se nanašajo na računovodske servise, o katerih sem govoril večino svojega stališča prej. Je pa tako, če če gremo mi zbirat podpise za referendum, zakon ne stopi v veljavo. Najprej sedem dni po sprejetju ne stopi v veljavo zaradi tega, ker imamo vsi kvalificirani predlagatelji ali pa pobudniki referenduma referenduma možnost za zbiranje podpisov, oziroma Državni svet ima možnost za odložilni veto. Ko pa prinesemo 2 tisoč 500 podpisov, ima predsednik Državnega zbora Potem 35 dni traja zbiranje 40 tisoč podpisov. Če se vmes stvar zatakne na Ustavnem sodišču, lahko zakon ne stopi v veljavo kar nekaj časa; in zato je pametno, da se računovodske servise uredi posebej, kot sem prej rekel, da ne dopustimo, da so kolateralna škoda nekega spora, ki se njih absolutno ne tiče. Zakon smo v Levici pripravili, je vložen v parlamentarno proceduro in bo obravnavan v začetku naslednjega tedna, se pravi, da je lahko stvar rešena še pred koncem marca.

V nasprotnem primeru pa predlagam, da tisti, ki mislite, da referendumski postopek na noben način ne vpliva na na veljavnost zakona, vzamete pavzo in se pogovorite oziroma preverite, kakšne so procedure, da ne boste glasovali na pamet oziroma iz nevednosti napravili škode.

ker ne želimo, da bi računovodski servisi postali talci političnega boja pa pozicioniranja Levice. Hvala. PREDSEDNIK

neizmerne težave. V lanskem letu so imeli dva meseca časa, da so lahko oddali svoja poročila. Mi menimo, da je treba to en mesec še podaljšati. Pa tu ne gre za nobeno licitiranje. Zavedamo se, da so pred nami hude težave, zato predlagamo, da se ta rok podaljša za tri mesece. Da pa ne bi še naslednji amandma, predsednik, obrazlagal; mi smo dali tudi za novi 5.e člen amandma.

razreši oziroma ne da svojega razmišljanja k temu, se zadeva toliko počaka in potem ta ZIPRS velja. vmesnem času pa v bistvu rešimo računovodje, zato vas prosim, da naš amandma, ki bo olajšal delo računovodskim servisom, podprete. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine Levica k 5.b členu pod številko 1. Če bo ta amandma sprejet, postane amandma Poslanske skupine SD k temu členu pod številko 2 brezpredmeten. Glasujemo.

Če bo ta amandma sprejet, postane amandma Poslanske skupine SD k temu členu pod številko 2 brezpredmeten. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine Levica k 5.d členu pod številko 1. Če bo ta amandma sprejet, postane amandma Poslanske skupine SD k temu členu pod številko 2 brezpredmeten. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine SD k 5.d členu pod številko 2. Glasujemo.

SD): Hvala, gospod predsednik, za besedo. Tukaj je razlog, zakaj je treba naš amandma podpreti, dosti enostaven. Ker s tem varujemo slovenski ustavni red. Danes sem že enkrat pokazal, kažem vam mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki skoraj na sedmih straneh vam in nam razloži, zakaj je to, kar je tu notri napisano, protiustavno, neustavno.

Dokler Ustavno sodišče ne odloči o zahtevi za oceno ustavnosti zakona, ki govori o investicijah v Slovensko vojsko, zaradi kršitve drugega odstavka 90. člena Ustave Republike, Zakonodajno-pravna služba izpostavlja razloge, zaradi katerih bi lahko bila sprememba 30. člena ZIPRS, torej zakona, ki ga zdaj sprejemamo, v predlagani obliki v neskladju z Ustavo. Ustavo. Naj nadaljujem. Sprejetje predlagane spremembe 30. člena ZIPRS-a bi pomenilo uzakoniti pravne podlage za sprejemanje obveznosti za investicije v Slovenski vojski v breme proračunov prihodnjih let še pred sprejetjem končne odločitve Ustavnega sodišča o kršitvi drugega odstavka 90. člena Ustave. Posledično bi pomenilo tudi nespoštovanje sklepa Ustavnega sodišča, s katerim je zakon, ki govori o investicijah v Slovensko vojsko, začasno zadržalo. Torej ko glasujemo o našem amandmaju, v resnici glasujemo o tem, ali spoštujemo in varujemo slovenski pravni red, ustavni red; ali pa ne. Hvala za besedo, gospod predsednik. PREDSEDNIK IGOR

47. (Za je glasovalo 33.) (Proti 47.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Končali smo z glasovanjem o amandmajih in z drugo obravnavo predloga zakona v okviru nujnega postopka. Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Ker v drugi obravnavi predlagani amandmaji niso bili sprejeti, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen.

ureja pravno podlago za nakupe orožja, ki je trenutno ustavljeno na Ustavnem sodišču, ko je to zdržalo zakon o 780 milijonih. Proti smo zaradi tega, ker je vlada izbrala napačne družbene prioritete. Kriza covida-19 je razgalila, da smo šibki ali pa imamo probleme na področju zdravstva, na področju dolgotrajne oskrbe, na področju stanovanj. Koliko mladih se je moralo zdaj vrniti k staršem, ker nimajo strehe nad glavo; ampak prioriteta te vlade pa je 780 milijonov – oziroma potencialno celo več, ker se vsi ti posli zelo hitro podražijo – za orožje v naslednjih šestih letih. Primerljive investicije ne bo ne v zdravstvu, ne v dolgotrajni oskrbi, ne v stanovanjih, ne kje drugje; orožje je prioriteta. Mi proti taki prioriteti protestiramo, tako kot smo jeseni, bomo tudi zdaj. In to je prvi vsebinski razlog, zakaj napovedujem, da bomo šli jutri zbirat podpise za referendum. Drugi razlog za referendum je, da je ta zakon protiustaven. Sedmo leto sem v Državnem zboru in nikoli še nisem videl situacije, da bi Ustavno sodišče nek zakon zadržalo, ker se presoja, ali je referendum o njem dopusten ali ne; in bi ga šla vlada zaobhajat z novo pravno podlago. To je nezaslišano, to sploh ne bi smelo biti na dnevnem redu. Zakonodajno-pravna služba sama je rekla, da je to v nasprotju ali pa v potencialnem konfliktu s kar petimi členi Ustave: s 1. členom Ustave, ki pravi, da smo demokratična država; z 2. členom, ki pravi, da smo pravna država; s 3. členom, ki pravi, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo; s 44. členom, ki daje ljudstvu pravico, da sodeluje pri urejanju javnih zadev; in z 90. členom, ki ureja pravico do referenduma. Z vsemi temi členi, temeljnimi postavkami naše državne ureditve je ta v konfliktu. In

pa je to sprejeto, imamo lahko referendum pa lahko ljudstvo odloči, da je proti nakupu orožja; pa ga bo vlada izvršila po neki drugi pravni podlagi. Tako se ne moremo iti. Ali smo demokratična, pravna ali urejena država; ali pa nismo. In zato še enkrat ponavljam, glasovali bomo proti zakonu. Jutri pa se vidimo na stojnicah po celi Sloveniji, kjer bomo verjetno tako kot zadnjič v prvem dnevu zbrali potrebne podpise za naknadni zakonodajni referendum.

Nadaljujemo s prekinjeno 11. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, v okviru rednega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženem amandmaju, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 26. 3. 2021. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine Levica k 14. členu. Kolega Primož Siter ima obrazložitev Hvala za besedo. Poslanke in poslanci Levice bomo amandma podprli. Vlada s predlogom v tem členu narekuje tako rekoč izgon delavcev tujcev, če ti šest mesecev niso bili vključeni v sistem socialnih zavarovanj, kar je seveda krivično, je pa tudi tehnično nesmiselno. Pojasnim, zakaj. Prvič, da delavec nima plačanih prispevkov, je v največ primerih, ali je to delavec tujec ali pa delavec domačin, kriv delodajalec. Torej ne moremo kaznovati delavca z izgonom, če je za njegov greh kriv delodajalec. Do te situacije lahko pride tudi v primeru, če delavec dela v Sloveniji pa je delo izgubil ali pa če ni upravičen do denarnega nadomestila za brezposelnost, kar pa se tudi rado zgodi pri izmuzljivih delodajalcih, ko se le-ti s delovnopravno neukimi delavci razidejo na podlagi neke, v navednicah, sporazumne prekinitve delovnega razmerja, ali pa če delavcu poteče pravica do denarnega nadomestila. Kar se pa največkrat pojavlja in je še posebej boleče pri delavcih tujcih, pa je to, da če izgubijo službo, iščejo službo, so v iskanju uspešni, službo najdejo, v tem času bivajo v Sloveniji, plačujejo davke in prispevajo, kot prispevamo vsi; potem pa urejajo papirje v večnem mlinu državne birokracije, kar traja in traja in traja. In ti postopki za tujce so v Sloveniji boleče dolgotrajni. V tem času pa lahko mine šest mesecev, ko imajo ti ljudje že urejeno službo, že urejeno prihodnost in vizijo, kako naprej prispevati, pa se torej ustavi, ker je šest mesecev mimo. In potem je delavec tujec lahko izgnan bodisi zaradi greha delodajalca bodisi zaradi greha državne birokracije, ker ga postavljajo v brezizhoden, nemogoč položaj. In zato je seveda smiselno podpreti tudi naš amandma, ki to nevšečnost odpravlja. In drugič, najbolj evidentna resnica tega vladnega ukrepa, ki je nacionalizem, ki veje, spoštovane in spoštovani, iz vsake pore tovrstnih ukrepov in vladnih predlogov, tokrat na področju pravic delavcev. Naš amandma pa torej tudi s prstom pokaže na takšno nezdravo politično prakso. Ker tega spornega člena z amandmajem ni več mogoče črtati iz predloga zakona, je zgodil scenarij na delovnem telesu, v Levici sedaj predlagamo drugačno rešitev, in sicer zamaknitev uveljavitve novega tretjega odstavka38. člena na leto 2025. V tem vmesnem času, kolegice in kolegi,

Zaključili smo z odločanjem o amandmaju. S tem zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Ker v drugi obravnavi amandma k dopolnjenemu predlogu zakona ni bil sprejet, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

zvezi s to točko dnevnega reda Vlada predlaga Državnemu zboru, da na podlagi 153. člena poslovnika zbora sprejme naslednji sklep: Zakonodajno-pravna služba pripravi uradno prečiščeno besedilo Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Glasujemo.

9. (Za je glasovalo 60.) (Proti 9.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 12. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih, v okviru rednega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 26. 3. 2021. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine Levica k 5. členu. Amandma je vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja k 6. členu pod številko 1. Če ta amandma ne bo sprejet, postane navedeni amandma k 6. členu brezpredmeten.

sporni institut, ki se je pritaknil v to novelo Zakona o tujcih, in sicer institut aktivacije tako imenovane kompleksne krize, ki naj bi jo Državni zbor z večino glasov lahko aktiviral, in to kljub temu, da je Slovenija podpisnica številnih mednarodnih konvencij. Ta ureditev bi lahko v primeru razglasitve kompleksne krize omogočila zavrženje namere za podajo prošnje za mednarodno zaščito in je seveda v totalnem nasprotju z določili Konvencije o statusu beguncev, ženevsko konvencijo in tako naprej. Naj omenim tudi, da se je do podobne zadeve, do tovrstnega suspenza pri nas že opredelilo Ustavno sodišče 18. septembra 2019, ko je izpostavilo, da načelo nevračanja, non-refoulement, ki je zajeto v 18. členu naše ustave, prepoveduje, da oseba, glede katere obstaja resnična nevarnost, da bo v primeru vrnitve v izvorno državo izpostavljena nečloveškemu ravnanju, ne more biti izročena tej državi oziroma izgnana nazaj. Poleg tega predlagane določbe ne predvidevajo avtomatičnega suspenzivnega učinka pritožbe zoper sklep, s katerim bi bila posameznikova namera za podajo prošnje za mednarodno zaščito zavržena. Kaj pa to pomeni v praksi? Preprosto, da bi posameznik pred odločitvijo Ministrstva za notranje zadeve bil lahko vrnjen v državo, iz katere je prišel. Tovrstna določba predstavlja kršitev pravice do učinkovitega pravnega sredstva, poleg tega pa ne predstavlja zadostnega varstva pred prepovedjo vračanja, ki sem ga prej omenila, saj pravilnosti in zakonitosti izpodbijalnega sklepa v praksi posameznik sploh ne bo mogel zares učinkovito izpodbijati. Zato predlagam, da enostavno ta člen črtamo in da podprete naš amandma. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR

Tujim delavcem bi, čeprav Slovenija potrebuje demografsko okrepitev in dodatne moči na trgu delovne sile, na vsak način otežili pogoje za prihod njihovih družin, in sicer bi podaljšali rok združitve z enega leta, kot je sedaj, na dve leti. To se nam zdi skrajno diskriminatoren ukrep, škodljiv za družinsko življenje in krši otrokove pravice do življenja z obema staršema. Zato z amandmajem predlagamo, da se ohrani sedanja ureditev, ki določa kot pogoj za združitev družine eno leto prebivanja v Republiki Sloveniji. Hvala. PREDSEDNIK

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine Levica k 25. členu.

ki pa dejansko pomeni samico. Prekomeren poseg v posameznikovo pravico do osebne svobode in neprestanega strogega testa sorazmernosti. Predlog bi uvedel ukrep strogega zapora do šest mesecev, ki bi ga odredila policija; in to je očitno nesorazmerno z našo pravno ureditvijo, ko se odvzem prostosti lahko izvede le na podlagi sodbe sodišča ali v primeru pripora zaradi potreb kazensko-pravnega procesa. Tukaj pa bi ta zapor kar odredila policija brez kakršnegakoli postopka. Se pravi, da nikakor taka omejitev svobode ne more imeti narave kazenske sankcije, ki bi jo izrekala policija. Upam, da vse to razumemo in da boste podprli naš amandma. Hvala lepa.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine Levica k 50. členu 45. (Za je glasovalo 19.) (Proti 45.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Zaključili smo z odločanjem o amandmajih. S tem zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Ker so bili v drugi obravnavi sprejeti amandmajih k manj kot desetini členov dopolnjenega predloga zakona in ker je predlagatelj predloga zakona v razpravi predlagal, da zbor na podlagi prvega odstavka 138. člena poslovnika zbora še na tej seji opravi tretjo obravnavo predloga zakona, prehajamo na odločanje o navedenem predlogu. Sklep ne bo sprejet, če mu bo nasprotovala več kot tretjina navzočih poslancev. Ni Ni obrazložitve, to je postopkovni predlog.

Ugotavljam, da je zbor v drugi obravnavi sprejel amandma k 87. členu dopolnjenega predloga zakona. Na podlagi tretjega odstavka 138. člena poslovnika sprašujem kvalificirane predlagatelje, ali nameravajo k temu členu vložiti amandmaje.

Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Ugotavljam, da k predlogu zakona za tretjo obravnavo ni bilo vloženih amandmajev.

Kot sem rekel, glede na sprejete amandmaje v obravnavi, je potreben amandma k 15. členu, kjer se v 33. členu za tretjim odstavkom za besedilom »ustrezno zdravstveno zavarovanje« doda vejica in besedilo »ki krije vse nujne zdravstvene storitve na območju Republike Slovenije«. Tretji odstavek pa se spremeni tako, da se glasi: »Za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje, za podaljšanje dovoljenja za prebivanje, izdajo nadaljnjega dovoljenja za prebivanje ali za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje lahko tujec izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje s sredstvi, ki si jih je zagotovil sam z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, razen s povračili stroškov v zvezi z delom, z dohodki delom, z dohodki iz premoženja, z dohodki iz kapitala in iz drugih virov ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, štipendijo ali sredstvi na računu, odprtem pri banki ali hranilnici v Republiki Sloveniji ali v tujini«. Četrti stavek se črta. Hvala lepa. Ker je Vlada opozorila, da je predlog zakona neusklajen, Vlado prosim, da pripravi uskladitveni amandma. Državni zbor bo z obravnavo te točke nadaljeval v torek, 30. 3. 2021, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno13. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti, v okviru rednega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 26. 3. 2021. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine Levica k 4. členu pod številko 1.

in sicer njihovo varnostno preverjanje. Tovrstno varnostno preverjanje ni predvideno ne za odvetnike, sodnike, tožilce ali druge pravne strokovnjake. Prav tako je že sedaj v zakonu predvideno, da morajo svetovalci za begunce v postopku imenovanja predložiti potrdilo o nekaznovanosti. Pri tem ni jasno, kaj vse bo varnostno preverjanje dejansko zajemalo. Svetovalce za begunce tako kot odvetnike zavezuje dolžnost varovanja poklicne tajnosti, o tem govori 6. člen Zakona o odvetništvu, svetovalec za begunce nudi pravno pomoč svojim strankam, vključno z zastopanjem v sodnih postopkih. Njegova vloga je bistvena pri uresničevanju pravice do sodnega varstva, pravice do pravnega sredstva in jamstev poštenega postopka. Njegova dolžnost varstva te tajnosti je temelj zaupnega razmerja med svetovalcem za begunce in njegovo stranko, v katerem se prepletajo vsi vidiki zasebnosti od splošnega do prostorskega, komunikacijskega in informacijskega. Svetovalec Svetovalec za begunce je zavezan k varovanju poklicne tajnosti, ki je kot temelj zaupnega razmerja določen zaradi varovanja ustavnih pravic pooblastitelja, zato predlog zakona

Če bo ta amandma sprejet, postane amandma Poslanske skupine LMŠ k temu členu pod številko 2 brezpredmeten. Tudi tukaj predlagamo, da se ta člen črta, kajti v primeru zakonitih zastopnikov se glede varovanja tajnosti podatkov smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za odvetnike. tako jih zavezuje dolžnost varovanja poklicne tajnosti. Naloga zakonitega zastopnika je delovanje v mladoletnikovo največjo korist. Za opravljanje naloge je ključnega pomena zaupnost razmerja med mladoletnikom brez spremstva in zakonitim zastopnikom, v katerem se prepletajo vsi vidiki zasebnosti, v pravico do zasebnosti na poklicnem področju pa država ne sme nedopustno posegati. Ta predlagana zakonska določba nedopustno posega v kar tri člene naše ustave – 35., 36. in 37. Prosim, zavedajmo se, da je to dejansko ustavno sporna zadeva; in zato predlagamo črtanje. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR

Tudi tukaj predlagamo, da se člen črta. Zakaj? Določba namreč od prosilcev za mednarodno zaščito v tem primeru terja pridobitev identifikacijskih dokumentov iz izvornih držav, če recimo oseba nima dokumenta, kar je absurdno. Če vemo, da za mednarodno zaščito prosijo osebe, ki so lahko v smrtni nevarnosti. Lahko so v situaciji kot recimo državljanka Demokratične republike Kongo, ki ji Slovenija ni priznala mednarodne zaščite, čeprav je bilo posilstvo proti njej uporabljeno kot vojno sredstvo. In takih oseb se ne sme izpostavljati v matičnih državah, njihove identitete. Mi pa bi s to zakonodajo to naredili in to je nedopustno, zato predlagamo, da se ta člen črta. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine Levica k 40. členu pod številko 1. Če bo ta amandma sprejet, postane amandma Poslanske skupine LMŠ k temu členu pod številko 2 brezpredmeten. Predlagamo, da se člen spremeni tako, da se črtajo prva, šesta, deseta in enajsta alineja. Zakaj? Definicija nevarnosti pobega je v tem predlogu preširoka in presega definicijo begosumnosti, ker kažejo na kaznovanje. Gre za to, da bi se kaznovalo prosilce za prekrške, ki so ustrezno urejeni v področni zakonodaji. Samo nespoštovanje pravnega reda namreč ne more v zadostni meri utemeljiti stvarne povezave z domnevo, da bo nek prosilec za azil pobegnil in da se mu za to lahko izreče ukrep omejitve gibanja. To so popolnoma nepovezljive stvari, zato predlagamo, da podprete naš amandma. Hvala.

Zaključili smo z odločanjem o amandmajih. S tem zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili sprejeti, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 14. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o katastru nepremičnin, v okviru rednega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženem amandmaju, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 26. 3. 2021. Odločamo o amandmaju poslanskih skupin SDS, SMC in NSi k 87. členu. Glasujemo.

Zaključili smo z odločanjem o amandmaju. S tem zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Ker so bili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

Ugotavljam, da je zbor v drugi obravnavi sprejel amandma k 87. členu dopolnjenega predloga zakona. Na podlagi tretjega odstavka 138. člena poslovnika sprašujem kvalificirane predlagatelje, ali nameravajo k temu členu vložiti amandmaje. Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na seji matičnega delovnega telesa oziroma Državnega zbora v drugi obravnavi, predlog zakona neusklajen. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo. Navzočih

S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Prekinjam 67. izredno sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali v ponedeljek, 29. 3. 2021, ob 9. uri. Hvala